моля заемете местата си – тези, които ще участват в работата по дневния ред, а тези, които не искат да участват, да напуснат залата!

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Започваме разглеждането на един изключително важен законопроект, който цели разграждането на законодателната основа на авторитарния режим, който беше установен през последните четири години. Предвид на изключителната сериозност на законопроекта предлагам, господин председател, ако в залата има народни представители, които са в режим на конфликт на интереси, собствено ако имат съпруги, завършили филология, но работят като началници на отдели в Държавна агенция „Национална сигурност”, да заявят конфликт на интереси и съответно да не вземат участие при разискванията. Мисля, че вече станахме свидетели на такава доблестна проява, един такъв колега вече напусна пленарната зала,

заглавието на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

или професионален стаж в службите за сигурност – за председателя, и 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за заместник-председателите;” 4. В ал. 4 т. 5 се отменя. Алинеи 5, 6, 7 и 8 се изменят така: „(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с решение на Народното събрание по предложение на министър-председателя, а на заместник-председател – с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията. (6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието министър-председателят предлага на Народното събрание да избере нов председател, който довършва мандата. (7) В случаите по ал. 6, ако в едномесечен срок Народното събрание бъде разпуснато, срокът спира да тече от датата на разпускането и продължава да тече от датата на свикването на новото Народно събрание. В случаите по ал. 6 до избирането на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател.”

Колеги, изказвания по редакцията на комисията – предложението на депутатите Ципов, Вучков и Кирилов, по текста на вносителя и по новия текст на т. 1, която беше изрично посочена от докладчика. Заповядайте, господин Панчев – за изказване. притежават 8-годишен юридически стаж – за председателя, и 5-годишен юридически стаж – за заместник-председателите,

Няма. Тогава ще гласуваме, първо, предложението за отпадане на текста на народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов. Гласували

Предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов не се приема. Сега подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев за редакционна промяна в т.

след запетаята, и съюзът „и” да се вмъкне изразът „не по-малко от”. Така че крайният текст на т. 3 да звучи по следния начин: „3. притежават не по-малко от 8-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за председателя, и не по-малко от 5-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност – за заместник-председателите;”. Гласуваме редакционната поправка на народния представител Спас Панчев. Гласували

Сега подлагам на гласуване

Окончателната редакция според предложението на комисията, докладвана от господин Бисеров, с редакцията на господин Панчев.

Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. Създава се чл. 8а: „Чл. 8а. (1) След избора председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” полага пред Народното събрание клетва със следното съдържание: „Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност.” (2) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.”

Предложението е прието.

Имате думата за изказвания по докладвания параграф. Има ли желаещи? Няма. Подлагам на гласуване подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов

текста на § 5 в редакцията на комисията, който беше докладван от председателя й Христо Бисеров.

параграф е 13 по вносител. Има предложение на колегите Ципов, Вучков и Кирилов за неговото отпадане.

Има ли желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов, което не се подкрепя от комисията.

Подлагам на гласуване предложението за § 7, подкрепено от комисията в нейна редакция и докладвано от господин Бисеров.

под формата на дуплика да мотивира предложението си. Това е много деликатна материя. Този текст е одобрен от комисията. Ако смятате, че имате сериозни основания, моля да кажете В текста, който Ви е предложен, считам, че се получава

Това ми е мотивът. Мисля, че има двусмислие в настоящия текст, предложен от комисията, поради това предлагам тази редакционна промяна.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вземам думата, за да подкрепя редакционната поправка на колегата.

и ако чл. 4, ал. 1 визира престъпленията, за които са събрани данни, което е основание за задържането на съответните лица, е действително съвършено достатъчен по-опростеният текст: „извършват задържане на лица, за които са събрани данни

малко по-различна редакция със същото съдържание. Ако текстът бъде „извършват задържане на лица, за които са събрани данни, че са извършвали престъпление по чл. 4, ал. 1”, редакцията е коректна. Ако искате време да уточните текста, защото е важен, да го отложим, докато обсъдим останалите текстове. Мисля, че термините „данни”, „достатъчно данни”... Тогава да направим процедура за отлагане на този текст. Явно какво е общото разбиране, трябва само да направим прецизната редакция. Правя процедура за отлагане.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25: „§

Има ли изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 8, което не се подкрепя от комисията.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за окончателна редакция на § 8, който става § 9, докладвано от господин Бисеров.

Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания и по начин, който не уронва неговата чест и достойнство. (3) За всеки извършен обиск органът на агенцията съставя протокол. Протоколът по ал. 3 се подписва от органа на агенцията, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.” Откривам дебатите по параграфа. Има ли желаещи да се изкажат? Няма.

Създава се чл. 132а: „Чл. 132а. Президентът има право чрез министър-председателя да получава становища

текстът да продължи: „а така също и да се запознава и да взема отношение за дейността на агенцията преди внасянето му”.

Госпожо председател, моята редакционна добавка е съвършено кратка. Предложението ми е текстът да звучи по следния начин: „Чл. 132а. Президентът има право чрез министър-председателя да получава становища и анализи от председателя на агенцията по въпроси за външната политика, свързани с националната сигурност.” Добавката е, че след „становища” добавяме „и анализи”. Няма. Подлагам на гласуване първо предложението на господин Костадинов след думата „становища” да бъде добавен изразът „и анализи”, като целият текст ще звучи по следния начин: „Президентът има право чрез министър-председателя да получава становища и анализи от председателя на агенцията по въпроси за външната политика, свързани с националната сигурност.” Режим на гласуване за редакционната поправка.

12, предложена от комисията, докладвана от господин Бисеров, с редакционната поправка на господин Костадинов. Гласували

имам готовност, уважаеми колеги от комисията, да Ви докладвам проект за по-прецизна редакция на § 7.

3: „3. задържат лица, за които са събрани достатъчно данни, че са извършили престъпления, свързани с дейностите по чл. 4, ал. Господин Местан, заповядайте за реплика. (ДПС): Благодаря. Уважаеми колеги, става ясно, че смесваме субекта на задържането и обекта на задържането в един текст – оттам е и недоразумението.

и се изрежда конкретно от какво се защитава националната сигурност на България, от какви престъпления – разузнаване в полза на чужди сили, опасност за суверенитета, противоконституционна дейност. Искам да подчертая, че всички тези дейности са престъпления, извършвани от някого! Нали така?

ние вече уреждаме какво прави ДАНС при осъществяване на дейностите си по ал. 1, казваме: органите на ДАНС осъществяват наблюдение, прилагат и ползват еди-какви си способи. И се връщаме към нашия текст – какво правят още? Задържат лица! Кого задържат? Лица. Какви лица? Които извършват престъпления. Какви престъпления? Престъпленията, описани в чл. 4, ал. 1. Така че съвършено достатъчен е текстът, който предлагаме съвместно с колегата – „задържат лица, за които са събрани данни за извършени престъпления по чл. 4, ал. 1”.

срещу които е насочена дейността на ДАНС, не самата дейност на ДАНС! Ние визираме за какви престъпления, срещу които ДАНС се бори, могат да бъдат задържани лица, които извършват тези престъпления. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Местан. Аз ще направя дуплика.

смятам, че намира решение на въпроса. „Задържани лица, за които са събрани достатъчно данни, че са извършили престъпления, свързани свързани с дейностите по чл. 4.” Те са извършили престъпления – ние го казваме. Но в чл. 4 не се изброяват престъпления – изброяват се дейности. Престъпленията се изброяват в Наказателния кодекс. Така ли е, господин председател?

Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров. Редакцията е: „задържат лица, за които са събрани достатъчно данни, че са извършили

Уважаеми господин председател, аз разбирам логиката на господин Бисеров, като говори за „престъпни дейности”, но ще си позволя да зачета чл. 4 на действащия закон: „Чл. 4. (1) Държавна агенция „Национална сигурност” извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани с” и се изброяват: „разузнаване в полза на чужди сили, опасност за суверенитета, териториалната цялост”... Тоест Държавната агенция извършва дейности, с които цели да защити националната сигурност. Тя не говори за престъпни дейности.

не приемам описанието на действията на престъпника, да го наречем така, да се използва думата „престъпление”, защото това не са описания на престъпления. Това са описания на – ако не са дейности, на действия. Ако искате, да ги наречем „действия”, за да е ясно, че има дейност на агенцията и действия на лицето. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Бисеров, аз няма да вляза в спор дали са деяния, дали са действия, но в никакъв случай не са дейности, защото се смесва дефинирането на „дейности” с „престъпна дейност”, което може да доведе до объркване и неправилно тълкуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Първо, подкрепям колегата Костадинов в последната му реплика. По отношение на редакционната поправка на текста „достатъчно данни” – нека да не е „достатъчно данни”,

Да не ги смесваме.

под формата на реплика на господин Попов. ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Точно така. Благодаря. Уважаеми господин председател, разбрах, че пред нас стои задачата да опишем коректно правото на органите на ДАНС да задържат определени лица. Те трябва да са извършили нещо, което е описано в чл. 4 – от т. 1 до n-та, но но не трябва да наричаме „престъпления” тези, извършени от тях, действия. В този смисъл предлагам простичкото: „те”, органите на ДАНС – това не го пишем, а продължаваме „задържат лица, за които са събрани данни за извършени деяния или действия,

То е по-широко.

имаме една редакция, която трябва да се уточни; има предложение на Ципов, Вучков и Кирилов, което трябва също да се подложи на гласуване, а редакцията е върху текста на комисията. Отиваме на Преходни и заключителни разпоредби. Заповядайте, господин Бисеров.

става § 13: „§ 13. (1) Служебните правоотношения на държавните служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в Министерството на вътрешните работи преминават в служебни правоотношения с Държавна агенция „Национална сигурност”, когато отговарят на изискванията за работа в нея. Трудовите правоотношения на служителите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в Министерството на вътрешните работи преминават към Държавна агенция „Национална сигурност” съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. (3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към Държавна агенция „Национална сигурност” без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване. изпитване. (4) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната агенция „Национална сигурност”, се зачита за работа при един и същ орган по назначение, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията с агенцията. (5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Министерството на вътрешните работи,

Гласуваме текста на § 11, който става § 13, но преди това – режим на гласуване за предложението на народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов – § 11 да отпадне.

съответната добавка в ал. 2 след „Кодекса на труда”, точката се заличава и се добавя текстът: „когато отговарят на изискванията за работа в нея”. Моля, гласувайте.

Има предложение за неговото отпадане на колегите Ципов, Вучков и Кирилов. Комисията не подкрепя това предложение. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14: „§ 14. става § 14: „§ 14. (1) Държавна агенция „Национална сигурност” е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” в Министерството на вътрешните работи. (2) Дълготрайните материални активи на Министерството на вътрешните работи, ползвани от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, се предоставят на Държавна агенция „Национална сигурност”. (3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването

виждам. Режим на гласуване за предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на текста на § 12.

текста на § 12, който става § 14, така както е предложен от Временната комисия по правни въпроси. Моля Ви, режим на гласуване.

Следващият параграф е 13 по вносител. Има предложение на колегите Ципов, Вучков и Кирилов за неговото отпадане.

Приключват разискванията. Поставям на гласуване предложението на Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 13, неподкрепен от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16: „§ 16. В Наказателно-процесуалния кодекс се правят следните допълнения:

В чл. 71, ал. 4 след думата „полицай“ се поставя запетая и се добавя „разследващ агент от Държавна агенция „Национална сигурност“. 3. ал. 1, т. 3 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се добавя „на Държавна агенция „Национална сигурност“ и се поставя запетая.

агенти. (2) Разследващите агенти се определят със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.“ 5. В чл. 411в, ал. 2 след думите „министъра на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „разследващите агенти, определени със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.” Ще докладвам и новия § 17, защото той е част от предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 17: „§ 17.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Министерството на вътрешните работи, се възлагат от наблюдаващия прокурор на компетентен разследващ орган.”

моля да гласувате предложението на народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков и Данаил Кирилов – § 14 да отпадне, което не се подкрепя от комисията.

По § 22 по вносител има предложение от колегите Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага

има предложение за отпадане,

Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който става § 24 и който се подкрепя от комисията.

Няма. Гласуваме предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов, което не се подкрепя от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ципов, Вучков и Кирилов, което не се подкрепя

приема. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 21, който става § 24 и който се подкрепя от комисията.

Ципов, Вучков и Кирилов.

желаещи. Подлагам на гласуване предложението на тримата депутати Ципов, Вучков и Кирилов за отпадане на § 23.

Има предложение на колегите Ципов, Вучков и Кирилов за неговото отпадане. Комисията не го подкрепя. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.

Подлагам на гласуване направо текста на вносителя за § 24 с редакцията на господин Бисеров, който ще изглежда по следния начин: „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Моля, гласувайте текста на § 24 с редакцията на господин Бисеров, който става § 27.

предложение за окончателна редакция. Госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предлагаме следната окончателна редакция: „Задържат лица, за които са събрани данни, че са извършили описаните в от т. 1

териториалната цялост, националните интереси, установените в страната конституционен ред и основните права и свободи на гражданите.” Независимостта и суверенитетът на България, териториалната цялост, националните интереси, установеният конституционен ред, основните права и свободи на гражданите, възможните посегателства срещу тези неща са описани в точките от 1 до 23.

Уважаеми колеги, действително сме изправени пред трудната задача да формулираме коректно текста на тази норма.

този обем, който съдържа, ни предлага едно възможно решение, но некоректно от правна гледна точка. Идеята в тази норма е да се разреши задържането на лица, които са извършили престъпление, а не лица, които са извършили посегателства. Всъщност цялата трудност е да се съвмести предметът, който е разгледан и описан в § 2, с кръга на посегателствата, както там коректно е посочено, като една по-обща задача на агенцията. Те се борят срещу посегателства. При предишно изказване, господин Местан, Вие употребихте понятието „нарушения” – нарушителите не подлежат на задържане. Не, не, извинете, по-рано, не споря. Искам да илюстрирам това, че посегателствата са понятие, което е по-широко от престъплението. Мисля, че редакцията, която е предложена от вносителите, е подчинена именно на тази цел, която е юридически коректна. Трябва да се даде възможност за задържане на лица, които са извършили престъпление или поне са събрани достатъчно данни, че са извършили престъпление. Затова на мен ми се струва, че трябва да се съсредоточим около текста, първоначално предложен от вносителите, който би могъл да звучи

при осъществяване на възложените по чл. 4 дейности на Държавната агенция „Национална сигурност” са събрани данни, че са извършили престъпление.” Тоест ние тук изчистваме смесването на субект, обект и казваме, че тези, които извършват дейности, са именно служителите на агенцията. Агенцията в резултат на своите дейности събира достатъчно данни за това, че някои лица, за които се взема решение да бъдат задържани, са извършили престъпление. Тези данни са основанието да се вземе такова решение. Това е по-прецизно юридически, с цялото уважение към предложеното от господин Местан. Моля, господин Нотев и господин Местан, ако искате обсъдете заедно. Благодаря. Ако тук непременно ни е необходима думата „престъпление” „задържат лица, за които са събрани данни за извършени престъпления по описаните от т. 1 до т. 23 на чл. 4, ал. 1 посегателства, насочени срещу независимостта” и текстът следва. Ако непременно Ви трябва изразът „извършени престъпления”, повтарям: „лица, за които са събрани данни за извършени престъпления по описаните от т. 1 до т. 23 посегателства срещу” – в противен случай другият текст остава твърде неясен.

ограничаване на права, свързани с данни за извършени престъпления. Така че думи като „посегателства и дейности” трябва да бъдат много сериозно прецизирани. Моля за извинение за това, че се опитвам да бъда кратък и може би затова неразбран, но вече търся новия формат на споделяне на съображенията по редакцията на този текст. (Реплики.) Проблемът произхожда от това: опитваме се да препратим се да препратим към § 2, който приехме по-рано с гласуване в тази зала, който определя дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” по защита на националната сигурност от посегателства. Пак повтарям това и обръщам внимание – „посегателства, които обаче са свързани със” – и се изброяват в 23 точки сфери на обществени отношения, засегнати от тези посегателства. Но тук, в тези точки, ние не съзираме състави на престъпления, не това е бил предметът. Всяко от тези посегателства може да не бъде престъпление, а изискването за това едно деяние да бъде квалифицирано като престъпление, то е да присъства като състав в особената част на Наказателния кодекс. Тоест тук имаме двояк критерий. От една страна, дейността на агенцията трябва да се се осъществи в защита на независимостта, на суверенитета на Република България, териториалната цялост и така нататък. Втори критерий, който сме използвали в § 2 – да бъде в тези обществени отношения, които са предмет на защита от точки 1 до 23, а сега вече, когато говорим за задържане, въвеждаме и трети критерий – тези посегателства да бъдат престъпление. Няма как да избягаме от това. Другото е некоректно и няма как да бъде въведено в действие едно такова задържане, защото то ще противоречи на основни принципи на наказателното право и на наказателния процес. Затова предложението се свежда до следната логическа конструкция, а след това ще премина към редакционната: – Държавната агенция „Национална сигурност”, осъществявайки своите действия по защита на националната сигурност от посегателства, констатира деяния, които, от една страна, са свързани с обществените отношения, посочени в т. 1 до т. 23, а именно: разузнаване в полза на чужди сили, противоконституционна дейност, прилагане на сила за използване на общоопасни средства и така тоест тук са налице и двете условия, кумулативно свързани и поставени. На трето място, констатира, че тези посегателства могат да бъдат квалифицирани и отнесени към определен състав на Наказателния кодекс. Едва тогава те биха могли да осъществят правото, което искаме да регламентираме и което искаме да посочим. Тоест трябва да има подозрение за извършено престъпление и това престъпление да има тази характеристика, която го внася в сферата на отношенията, които са регламентирани в § 2. Ето затова ми се струва, че коректно вносителите са използвали понятието „престъпления” – „събрани са данни за извършени престъпления”. Затова поддържам тяхната редакция в тази им част. Неяснотата, която възниква при първоначално внесения текст, се дължи на повторението на думата „извършват” – извършват дейности, извършват задържане лица, извършили престъпления. В едно изречение три пъти „извършват” – това може да се избегне и аз се опитвам да го направя в предложения текст. Вместо „извършват задържане” казваме: „задържат лица, за които при...”, вместо „извършване на дейностите”, казваме... при извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1, са събрани данни, че са извършени престъпления. Добре, значи в крайна сметка повторението не може да бъде избегнато, защото наистина отиваме към утвърдени легални понятия за институти в наказателното право. Всичко друго, опитът ни да смесим критериите за ограничаване на компетентност на Държавната агенция по отношение на посегателствата, които тя ще разследва и механично да ги пренесем към престъпленията, е неудачно решение, то е невъзможно и некоректно от правна гледна точка. Това са моите съображения, за да предложа именно тази редакционна поправка и уточнението затова по отношение на чии дейности се отнася този текст, защото имаше някаква заблуда от гледна точка на това дали говорим за дейности, с които се нарушават обществените порядки и са така наречените „посегателства” в § 2, или пък дейностите са полезните дейности, възложени като функции на Държавната агенция „Национална сигурност”. Благодаря Ви. редакция звучи по следния начин: „задържат лица, за които при извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1, са събрани данни, че са извършили престъпление;”. Става ясно, че дейностите са на ДАНС, а престъпленията са на лицата, които

„задържат лица, за които са събрани данни, че са извършили престъпления

„задържат лица, за които са събрани данни, че са извършили престъпления в обхвата на чл. 4, ал. 1, точки 1-23?” Кратък текст, смятам, че е ясен. Заповядайте, господин Нотев. Заповядайте, господин Нотев.

че се е достигнало до такова събиране, натрупване на данни, които вече обосновават решението за осъществяване на задържането, би следвало наистина да се посочи, че е в резултат на действията, на възложените функции по закон

Аз продължавам да твърдя, че тук спорът между филолози и юристи, като че ли няма да намери… С цялото ми уважение към Вас.

Дайте ми възможност да прочета на залата последната редакция на господин Местан. Благодаря, госпожо председател. Няма никаква ревност. Става въпрос за коректна за коректна конструкция на изречението. Повтарям: „задържат лица, за които са събрани данни за извършени престъпления…”. Забележете, тук можем да отидем на краткия вариант, предложен от господин Бисеров:

със субекта на извършеното посегателство, което може да се квалифицира като престъпление при определени обстоятелства. Ето, забележете: „задържат лица, за които са събрани данни за извършени престъпления”. Моята редакция е: „свързани с описаните в...”. Приемам по-коректния юридически термин: „задържат лица, за които са свързани данни за извършени престъпления в обхвата на от т. 1 до т. 23 на чл. 4, ал. 1, посегателства, насочени срещу суверенитета на Република България, териториалната цялост, националната сигурност, установения конституционен ред и основните права и свободи на гражданите”. Последното описание може да се включи, може и да не се включи, но това е логиката, че това са престъпления, които са свързани с описаните от т. 1 до т. 23 възможни посегателства срещу това, което вече е описах. Ако Вие предложите друга конструкция, която да е различна от тази, и ме убедите, че няма двусмислие, не само повторение на извършени, ако не се смесва субект и обект, дали става въпрос за органа, който извършва действието или за действие, което може да се квалифицира като престъпление, аз ще се съглася с Вашата редакция. На този етап не ме убедихте. Смятам, че това предложение е коректно. Благодаря.

„При извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1 задържат лица, за които са събрани данни, че са извършили престъпления”, тоест това са правомощия на органите на ДАНС. Точка 3: „при извършването на дейностите по чл. 4, по чл. 4, ал. 1 задържат лица, за които са събрани данни, че са извършили престъпления”. Става ясно, че субектът – органите на ДАНС, когато извършват дейностите си по чл. 4, ал. 1, имат право да задържат лица, за които има данни, че са извършили престъпления. Мисля, че това е най-опростената редакция. не може да извършва задържане за престъпления, с които не се занимава. Кои са те е ясно – престъпления, които са в обхвата на престъпни дейности, така са изброени в закона. Ако бяха изброени като престъпление – едно по едно, но те са изброени от 1 до 23 като действия, като престъпно поведение. Затова няма нужда в този текст… (Реплики.) Колеги, господин Нотев, защо изобщо в този текст трябва да говорим за дейностите на ДАНС, за действията? Аз затова го извадих, защото е ясно какви са те. Те са описани в шапката на ал. 1, на чл. 4, те не могат да бъдат други.

в обхвата на точки 1-23 на ал. 1, на чл. 4”. Няма да говорим за дейността на ДАНС. Тя е ясна каква е, описана е в предходния абзац. Няма да я описваме втори път, очевидно е, че става въпрос за това. Самата глава, която започва с чл. 4, се нарича „Дейности”. Аз не разбирам защо се опитваме да направим дълъг описателен текст на неща, които могат да се кажат по най-простия начин: „задържат лица, за които са събрани данни, че са извършили престъпление в обхвата на точки от 1 до 23 на чл. 4, ал. 1 на закона”?

Под формата на редакции Ви дадох няколко пъти думата. Моля, нека да вървим към финален текст. ЯВОР НОТЕВ: Госпожо Манолова, поддържам редакцията, предложена от мен и записана коректно. Когато господин Бисеров говори, че

който трябва да предопредели дали е законно едно задържане на едно лице, или не е. Няма как то да подлежи на съмнение и на съответното разширително или стеснително тълкуване. Това всички го разбираме и подхождайки отговорно...